Преди да продължим с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили в Република България, разрешете ми да направя едно съобщение. Днес, 15 януари 2010 г., на 2010 г., на народните представители е раздаден общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо четене на 16.12.2009 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене. Има ли желаещи за процедура? Заповядайте, Благодаря Ви, господин председател. На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене по Законопроекта за електронните съобщения с три дни. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Относно приетия на първо гласуване Законопроект за развитие на академичния състав

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат заместник-министър Аню Ангелов. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Вчера беше гласувано това процедурно предложение. Още не сме завършили законопроекта, така че може да заповяда, не е необходимо да имаме ново гласуване. Уважаеми народни представители, има ли желаещи за изказвания по

Аз мисля, че Българската армия след освобождението на България от турско робство е била един от двата основни стълба, на които се е крепяла държавността, националната сигурност и суверенитетът. Единият от тези стълбове е Българската армия, а другият според мен е бил и е Българската източноправославна църква.

Тази Българска армия действително е отговорила на всичките тези надежди и любов с една безпримерна служба в името на националния идеал за обединена България. Знаете какъв е бил националният идеал – обединена Санстефанска България. Поколения офицери и войници са се сражавали в името на този национален идеал. Аз мисля, че тя си е извоювала своя авторитет с редица големи победи, а и със самия факт, че рядко в историята има армия, която няма пленено бойно знаме. Какво правим ние с Българската армия през тези години на прехода, така нареченото демократично развитие на България след 1989 г., с най-различни мотиви:

Всички тези неща доведоха Българската армия по състав – и офицерският корпус, и самата армия, до една численост на двадесет и няколко хиляди,

Аз не мога да разбера – и тогава, и сега пак поставям този въпрос на дискусия, защо една Турция или Гърция не си редуцират армията, а в България в близките 20 години постоянно върви този процес?

Ние унищожихме ракети за над милиард долара срещу няколко стотина, няколко десетки милиона компенсация. Да не говорим що танкове, самолети нарязахме

ликвидирахме и наборната военна служба. Тогава аз пак поставих въпроса на тогавашния министър Близнаков: „Господин министър, Вие твърдите, че има недокомплектовка на пет хил. души за професионални войници. Като махнем и наборния състав,

е само механизъм за защита на страната, но и Българската армия винаги – и в Царство България, и при Народна Република България, и при Република България, е възпитавала в патриотичен дух българската младеж. Беше грешно и продължаваме да изоставаме с резервистките сили. Няма армия и държава на НАТО, която да няма резервистки корпус. Вместо една част от офицерския състав, една част от

в този текст, който е за преките задължения на ръководителя, началника на отбраната, който е бившият началник на Генералния щаб, да му се вменяват задължения да подготвя заповеди на министъра на отбраната. Министърът на отбраната е цивилно лице, политическо лице.

Нека да се обмислят сериозно тези неща, защото това не е в интерес нито на държавата, нито на държавната ни сигурност, нито в интерес на Българската армия. Мисля, че се прибързва с това приемане на изменения по закона. Благодаря ви.

от мен, като народен представител и госпожица Моника Панайотова, а това е в § 21 - в чл. 79, ал. 2 след думите „останалите кандидати” да се добави „или орган на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията, който е изпълнявал ръководна длъжност не по малко от три години”. органи са например заместник-министрите, областните управители, ръководителите на агенции, които според нашето мнение не трябва да бъдат ограничавани, да имат възможност да се кандидатират за постоянни секретари на В т. 2 предлагаме в чл. 97 ал. 6 да се заличи. Защото, както беше предложена в първоначалния вариант от вносителя, тази ал. 6 създава дискриминационни условия на база на годините, които се предлагат

Има ли желания за изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване последователно параграф по параграф с направените съответно предложения.

Гласували 134 народни представители: за 35, против 96, въздържали се 3. Предложението не е прието.

Гласували 139 народни представители: за 42, против 96, въздържал се 1. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Найденов. Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми дами и господа народни представители, господин председателю! Вземам думата, защото неслучайно попитах от място, макар и извинявайки се сега, по по кои текстове гласуваме. Вие казахте, че гласуваме предложенията по чл. 77. Сега казвате, че гласуваме предложенията по чл. 100. преди чл. 100 имаме предложения по чл. 81, 83 и 85. Неслучайно вчера казах, че доста ни затруднява технологията, която е избрал вносителят – в един § 21 да вкара 30 текста, по които имаме отделни предложения. Моля Ви, все пак да уточним процедурата, по която гласуваме, тъй като в доклада на комисията предложенията са в отделни параграфи. Следователно е хубаво да се върнем към доклада на комисията – по тези параграфи, които сега са обособени в отделни текстове, да гласуваме отделните предложения. Аз например искам да направя предложение да прегласуваме текста по чл. 83, където става дума за подчиненост на началника на отбраната на държавния глава – на президента на Републиката, в качеството му на върховен главнокомандващ. Имаме аргументи, които ние не успяхме да развием вчера като вносители по тези текстове. Затова Ви моля да се върнем към гласуване на текстовете по начина, по който са направени предложенията по отделните членове на § 21. Аз Ви благодаря, господин Найденов, но ще Ви обърна внимание, че когато обявих Вашето предложение, тук влизат чл. 77, чл. 83, чл. 85

Четин Казак от ДПС и ние вчера прогласувахме, така че нека спазваме онова, което ние сме приели като процедура. Така че след като прогласувахме предложението на господин Ангел Найденов и Спас Панчев в § 21, чл. 100, обявих, че предложението не е прието и Вие заявихте желание за процедура. Аз Ви дадох думата, като мислех, че ще направите процедура по прегласуване. Тъй като няма такава, преминаваме по нататък. Има предложение от народните представители Корман Исмаилов, Четин Казак и Неджми Али чл. 97, ал. 2. Комисията не подкрепя предложението. Моля народните представители да гласуват.

Предложението не е прието.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Правя процедурно предложение за прегласуване. Искам още един път да обърна внимание, че става въпрос за запазване на досегашната

в пълно съответствие със Закона за висшето образование и цялото ни законодателство, свързано с тази материя, трябва да бъдат хабилитирани лица. Няма друго висше учебно заведение в България, за което да не важи това изискване. Няма университет или друго висше учебно заведение, чийто ректор или ръководител да не бъде хабилитирано лице. Дори в Закона за МВР има изричен запис, който изисква ректорът на Академията на МВР да бъде хабилитирано лице. На какво основание, на основание на каква толкова голяма специфика, при положение че вече има достатъчно подготвени хабилитирани лица с военни звания, натрупали и военна, освен академична ние им преграждаме пътя да заемат тези длъжности? Това е абсолютно неоснователно и противоречащо на цялото ни законодателство. Уважаеми дами и господа народни представители, затова ви призовавам още един път:

Защо ще трябва да допускаме хора, нямащи нищо общо с науката, да ръководят доценти и професори?! Още един път ви призовавам да преосмислите и подкрепите това много

Али по чл. 97, ал. 2. Гласували 132 народни представители: за 39, против 86, въздържали се 7. Предложението не е прието.

Първо, по никой начин не става дума за увеличаване на финансовия ресурс. Второ, предложението засяга сигурността в подготовката на кадри за Военновъздушните сили в целия спектър, който засяга родовете войски.

качествено и ефективно да бъдат обучавани чуждестранни курсанти, както е било в миналото, и да бъдат обучавани кадри за гражданската авиация. Неслучайно във вчерашните аргументи, които изложих, акцентирах върху това, че в рамките на работата на генерал-лейтенант Димитър Георгиев и на Инициативния комитет за възстановяване на са постъпили в подкрепа на възстановяването 18 предложения, в това число от неправителствени организации, от сектори на Българската академия на науките, но и от въздухоплавателни компании.

по членове 93, 94 и 95. Гласували 137 народни представители: за 41, против 93, въздържали се 3. Предложението не е прието.

Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Гласувах „против” тези параграфи. Вчера имах възможност по част от тях да изложа своите аргументи, които не получиха нито отзвук, нито пък бяха предмет на разисквания в пленарната зала или преди това в комисията. Това са изключително важни текстове, доколкото засягат функции, отговорности, правомощия и компетенции на министъра на отбраната, началника на отбраната, постоянния секретар. Те минаха някак си твърде леко покрай нас, да не кажа лековато, а те определят изключително важни проблеми, взаимоотношения и структура в системата на отбраната. Важното е обаче, че тук мина без какъвто и да е дебат текст, който засяга отпадането на подчинеността на началника на отбраната на Президента на републиката в качеството му на върховен главнокомандващ при осъществяване на неговите правомощия. Имаше предложение на колегите от ДСБ за орязване на всички правомощия на Президента като главнокомандващ в мирно време, което беше оттеглено. Сега беше приет един по-елегантен начин, но това че е по-елегантен, не го прави по-приемлив – за отпадане на тази подчиненост, представляваща всъщност механизмът и основата, чрез която държавният глава може да реализира правомощията си като върховен главнокомандващ в мирно време. Затова гласувах „против”.

Уважаеми господин председател, вчера в почивката Комисията по външна политика и отбрана се събра

Подлагам на гласуване направеното предложение.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, специално се обръщам към Вас и към колегите. Преди малко

и дума, която обозначава организацията на даден обект, дадена същност, да замени самото нещо. Извинявайте, не е коректно. Премислете това нещо, господин министър. Или трябва да дадете определение що е „структура” по смисъла на този закон.

въздържали се 23. Предложението не е прието, текстът не е приет.

Благодаря. на българския език, както и познанията Ви за образователната система в България, но искрено Ви моля внимателно да четете там, където правите предложение и се намесвате! В момента направихте невиждана глупост. Става дума за редакционна поправка, свързана....(силен Извинявайте много, четете внимателно текстовете! Става въпрос за редакционна поправка, свързваща един член на закона с друг член на закона, отнасяща се към структури в Българската армия. Не, не знаете какво сте гласували, видно от това, което току-що направихте. Разбира се, депутатите са суверени и имат право да направят тези поправки. Но искрено Ви моля да се отнасяте към държавата като към държава! Бъдете така добри да четете внимателно какво гласувате, защото с поправката, която преди малко обосновахте, абсолютно изнесена извън контекста,

Гласували 111 народни представители: за 19, против 89, въздържали се 3. Предложението не е прието. Ще подложа което е подкрепено от комисията. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 62: „§ 62. § 62: „§ 62. Чл. 139. Приемането и изпълнението на военна служба от военнослужещите се основава на принципа на недопускане на дискриминация и осигуряване на равни възможности за професионална реализация съгласно предварително установени изисквания и критерии за заемане на длъжности във въоръжените сили.”

Предложение от народния представител Спас Панчев,

В параграфа се посочва кой може да заеме длъжността на военнослужещ. Предложението, което правя, е хората, които са били военнослужещи - офицери, сержанти, и по една или друга законова причина са напуснали армията, да имат право и възможност да се върнат отново при условията и изискванията на закона. За да дадем За да дадем възможност: първо, когато армията допълнително има нужда от хора, тези, които имат опит и квалификация, да имат право отново да кандидатстват и, второ, считам, че по този начин ще се икономисат средства на държавата,

Не виждам. В такъв случай подлагам на гласуване предложението, което е направено от народния представител Спас Панчев, което комисията не подкрепя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 67: „§ 67. В чл. 147 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „Министерството на отбраната” се заменят с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”. 2. Алинеи 3 и 4 се изменят така: „(3) При подаване на заявлението кандидатът прилага свидетелство за съдимост и подписва декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7.

Няма. Моля, гласувайте, уважаеми народни представители.

Преминаваме към § 42. Има предложение от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев: В § 42, чл. 160, ал. 1 подточка „а” се отменя. Комисията не подкрепя предложението.

подкрепя предложението. Гласували 119 народни представители: за 27, против 92, въздържали се няма. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване предложението на комисията.

Няма. Предлагам да гласуваме прочетения текст. Моля народните представители да гласуват.

не подкрепя. Моля, гласувайте. Гласували 102 народни представители: за 17, против 80, въздържали се 5. Предложението не е прието. Моля да гласуваме предложението на комисията. Моля народните представители да гласуват.

Гласували 102 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 11. Предложението е прието. Преминаваме към § 52. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Има ли желание за изказване на народните представители? Няма. Подлагам на гласуване изброените параграфи. Моля, народните представители да гласуват.

„2. е едноличен търговец, съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, прокурист, търговски представител, търговски посредник, ликвидатор, синдик, член на управителни или контролни органи на търговско

2. Създава се нова ал. 3: „(3) При установяване на несъвместимост по ал. 2, т. 1 на военнослужещия се предлага друга длъжност, съответстваща на притежаваното военно звание и квалификация. При отказ от негова страна да заеме предложената му длъжност или при невъзможност да му се предложи такава в едномесечен срок от установяване на несъвместимостта договорът за военна служба се прекратява по реда на чл. 165, 5”. 3. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 4, 5 и 6”. Няма. Моля да гласуваме така прочетеният текст. Моля народните представители да гласуват.

предложение от народния представител Венцислав Лаков, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 95: „§ 95. § 95: „§ 95. Създават се чл. 188а и чл. 188б: „Чл. 188а. (1) Военнослужещите са длъжни да декларират по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси всеки частен интерес, който имат във връзка с функциите на структурата или военното формирование, в което изпълняват военната служба. (2) Военнослужещите са длъжни да не участват при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато те или свързаните с тях лица са заинтересовани от съответното решение или когато имат със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхната безпристрастност. (3) В случаите по ал. 2 военнослужещите писмено уведомяват министъра на отбраната, съответно оправомощените от него длъжностни лица по чл. 146, т. 2 и 3. (4) При наличие на обстоятелствата по ал. 1 военнослужещите се отстраняват от изпълнение на служебните задължения, свързани с възникналия конфликт на интереси по ал. 1. Чл. 188б. Чл. 188б. (1) Военнослужещите не могат да приемат или да улесняват приемането нито за себе си, нито за свързани с тях лица на подаръци, дарения, пътувания, настаняване в хотел, оказване на гостоприемство, отстъпки от дължими плащания, преференциални заеми или други облаги или услуги, които водят до оказване на влияние върху изпълнението служебните им задължения в полза на предлагащия облагата или услугата. (2) Военнослужещите не могат да ползват служебното си положение с цел придобиване на облаги за себе си или за свързани с тях лица, дори и когато получаването на облагите няма да окаже влияние върху изпълнението на служебните им задължения. (3) Военнослужещите нямат право да дават или да предлагат подаръци или извършване на други услуги, които биха довели до оказване на влияние върху изпълнението на служебните задължения на приемащия. (4) Приемането или предлагането на подаръци или облаги въз основа на служебно положение се счита за корупционна практика. (5) Военнослужещите могат да приемат подаръци на стойност до 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, еднократно през календарната година”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване на народните представители? Няма. Подлагам на гласуване прочетения преди малко текст на вносителя. Моля, народните представители да гласуват.

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 и 77, които стават съответно параграфи 96, 97, 98, 99,

Няма. Подлагам на гласуване изброените параграфи. Моля, народните представители да гласуват.

„Изписва се второ изречение със следното съдържание: „Военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия могат да придобият чрез закупуване или замяна със собствен имот едно жилище, ателие или гараж от жилищния фонд на министерството през целия срок на службата, ако са прослужили не по-малко от 15 години”.

С изменението на закона, което миналият парламент прие, една добра придобивка беше приета радушно от военнослужещите, работещите в системата. Тя им даваше право да могат да закупят след 15 години трудов стаж жилища, в които живеят, гаражи, ателиета. Истина е, че ние живеем в трудна година, година на кризи, но животът се променя. Аз съм убеден, че България ще има много и по-добри възможности в бъдеще. На мен ми се иска, и с колегата Найденов предложихме, да запазим тази възможност. Въпреки че се повишиха заплатите, военнослужещите, работещите в системата не получават достатъчно добри заплати. Да запазим поне това предимство и тази възможност - след 15 години трудов стаж те да могат да закупят жилището, в което живеят. Благодаря ви. Заповядайте, господин Тодоров. Министерството на отбраната не е толкова богат и има недостиг на жилища. В същото време с тази поправка спектърът на дейност на Министерството на отбраната леко се измества и се превръща с едни по-скоро с едни по-скоро социални функции, отколкото типичните функции, които са присъщи на Министерството на отбраната. Освен това, както вече посочихте, в годината на криза, когато Министерството на отбраната няма да има достатъчно средства, не би могло да се мисли за изграждането на нови такива жилища. Затова призовавам колегите да не подкрепят това предложение, защото това беше и основният дебат в комисията, с който посочихме, че към този момент това предложение не е целесъобразно. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР Не виждам. Право на дуплика – господин Панчев, ще вземете ли отношение? Не. Благодаря. Други желания за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев, което не се подкрепя от комисията. Моля, народните представители да гласуват.

Моля, народните представители да гласуват.

Има ли желание за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграфите от 79 до 83. Моля, народните представители да гласуват.

гласуват. Гласували 100 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 9. Предложението е прието. По § 84 има предложение от народните представители Корман Исмаилов, Четин Казак и Неджми Али – чл. 235 се изменя така: „Чл. 235. На военнослужещите се изплащат възнаграждения и обезщетения по този закон в срок до 45 дни от настъпването на основанието за изплащането им, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 84, който става § 118. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желания за изказване? Заповядайте,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

нарушават права на гражданите. Казвам „на гражданите”, защото разглеждам военнослужещите като граждани в униформа.

ли желания за реплики? Няма. Министърът заяви желание за изказване. Заповядайте, господин Младенов. Благодаря, господин председател. Господин Исмаилов, благодаря за разбирането и желанието Ви да дадете все пак някаква възможност на изпълнителната власт да преценява в зависимост от бюджета възможностите, които има, за изплащането на тези обезщетения. Уважаеми народни представители, нека да изясним още веднъж този изключително чувствителен казус. Министерството на отбраната не отнема правото на обезщетение на хората, които напускат системата на отбраната. Министерството на отбраната иска да създаде механизъм, който да позволи изплащането на тези средства да се случва разумно, в нормален срок, та хората да могат да планират кога ще получат средствата. Защото същите тези либерали, които казваха, че са за

Фактически през последните месеци и за един доста дълъг период от време министерството е забавило изплащането на тези пари, защото не е било във възможност да го направи поради липсващ бюджет. Нека да създадем механизъм, с който от една страна държавата да може да планира своите разходи, а от друга страна хората да бъдат сигурни, че ще ги получат. Когато им кажем, че на еди-коя си дата, след еди-колко си дни те ще ги получат, те наистина да ги получат. Затова текстът, който вносителят е представил пред вас, е да има възможност това да се прави по режим, определен от министъра на отбраната, за да могат всички в системата да бъдат сигурни, че ще получат своите средства. Искам да ви уверя, че това го правим от гледна точка както на финансовата стабилност на Министерството на отбраната, така и на сигурността на хората, които напускат системата на отбраната. Затова моля да подкрепите предложението, както е внесено от вносителя.

Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Аз ще направя предложение за отпадане на § 84 от внесения законопроект от Министерството на отбраната. Моите колеги са направили предложение за прередактиране. Господин министър, мисля, че в случая Вие изхождате от конкретна ситуация на финансови затруднения, която ползвате като основа, за да направите предложението – да разсрочите във времето възможността за изплащане на обезщетения на военнослужещите. Предполага се, че този закон няма да действа и да има сила само в рамките на 2010 г., когато считате, че ще продължат затрудненията, свързани с финансовото състояние на страната. Тоест той ще има по-продължително действие, в което се надяваме, и че страната ни ще има по-добро финансово положение. Следователно и бюджетът на Министерството на отбраната може да бъде такъв, че да му позволи

за обезщетения, които военнослужещите получават при освобождаване от военна служба, в това число и при настъпване на тежка или средна телесна повреда при или по повод на изпълнение на техните задължения. Става дума за освобождаване при навършване на по-малко или повече от 10 години, когато те са получили също увреждане, което ги прави негодни за носене на военна служба. И най-после става дума за освобождаването им от военна служба при навършване на не по-малко от 20 години 20 години или необходимите според Кодекса за социално осигуряване за военнослужещите. В този смисъл ние сме длъжни – Вие като министър на отбраната и ние като народни представители, да осигурим онова, което българската държава дължи на хората, изпълняващи особен вид държавна служба. И второ, преди

за реализиране на тяхната служба – тоест една поредица от ограничения. В крайна сметка стигаме до момент, в който държавата трябва да компенсира тези ограничения на базата на изплащане на съответни обезщетения. Вие искате да го разсрочите, което без съмнение е допълнителен повод, аргумент и основание за демотивация на българските военнослужещи. Това внася напрежение. На вас това ви е известно.

дни след настъпване на основанието за освобождаване на българските военнослужещи.

към всички онези военнослужещи, на които министерството дължи или би дължало по една или друга причина възнаграждения или обезщетения. Ако това се отнасяше това се отнасяше за затруднения в края на миналата бюджетна година, то искам да попитам: дали в новия бюджет

тогава може би няма потребност от този текст. Но ако продължава да съществува и за тази година, тогава без да

тепърва им предстои пенсиониране или възнамеряват да кандидатстват в системата на отбраната и Въоръжените сили.

тези служещи или служители. Затова моето питане е: ако има възможност, нека да го прехвърлим в Преходните и заключителните разпоредби до края на тази година, а не да го записваме като общ текст,

Предложението не е прието.